glasovanje sljedeći zaključak, prihvaća se Godišnje izvješće o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2006. godinu. Sukladno članku 16. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva, Upravni odbor Nacionalne zaklade dostavio je navedeno izvješće. Materijal ste primili u pretince. Raspravu su proveli ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Je li predstavnik predlagatelja dodatno želi obrazložiti prijedlog?

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 82. sjednici održanoj danas 24. svibnja 2007. godine raspravio je godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2006. godinu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva aktom od 30. ožujka 2007. godine. Odbor je rečeni izvještaj raspravio na temelju nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje o godišnjem izvješću. Odbor je u raspravi utvrdio da je Nacionalna zaklada u godišnjem izvještaju o radu na transparentan način prikazala svoje djelovanje u 2006. godini kao i način financiranja svojih aktivnosti. Nakon rasprave odbor je jednoglasno sa 10 glasova za predložio Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak. Prihvaća se godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2006. godinu. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospodin Frano Matušić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa odmah ću se nadovezati na ovo što je rekao predsjednik odbora i klub HDZ-a doista smatra da je na vrlo transparentan način Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva podnijela svoje izvješće o radu za 2006. godinu i naravno da ćemo poduprijeti ovo izvješće. Smatramo ga izuzetno značajnim za razvoj civilnog društva i općenito smatramo razvoj civilnog društva izuzetno značajnim za hrvatsku budućnost za naravno za sadašnjost posebice imajući u vidu europske i euroatlantske integracije koje su pred nama. Stoga mislim da je rad nacionalne zaklade u izobrazbi svih onih koji bi trebali aktivno sudjelovati u radu raznoraznih udruga civilnog društva zapravo jedan od najznačajnijih iskoraka i nešto na čemu treba dalje graditi aktivnosti same zaklade. Ono što je bitno vezano uz rad zaklade navela je i sama zaklada, to je prije svega dobivanje međunarodnog certifikata za sustav kvalitete, uvođenje nagrade škola prijatelj zajednice koja je dosta bila široka akcija i popraćena kroz medije gdje su doista učenici volontirali u raznim inicijativama, zatim proces decentralizacije financijskih potpora kao jačanje kapaciteta organizacije civilnog društva na lokalnoj i regionalnoj razini. Ovo smatramo doista izuzetnim značajem jer što je veće uključenje naših građana u razne i razne i razne organizacije civilnog društva je doista od izuzetnih i prioriteta kažem posebno imajući u vidu na ono što nas očekuje u Europskoj uniji. Zatim projekt, provedba projekta IMPAKT s Europskog centra za međusektorsku suradnju, dakle riječ je o suradnji i partnerstvu na razini jugoistočne Europe i otvaranje mogućnosti suradnje na novim partnerskim inicijativama za razvoj demokracije u Republici Hrvatskoj. Evo, ja mislim da je iz toga sasvim vidljivo što su bili u akcentu u radu nacionalne zaklade u 2006. godini i doista u ovom izvješću je sadržano sve i udruge koje je zaklada financirala i sve njihove aktivnosti. U tom smislu još jedanput dakle dajemo potporu ovom izvješću nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je na redu gospođa Ingrid Antičević Marinović. Nema je. Gubi pravo rasprave.

i udruge civilnog društva i nacionalna naklada, a naklada za razvoj civilnog društva sigurno da nije tako. Ovo izvješće je vrlo sistematično, pregledno napravljeno zaista u najboljoj praksi te u teoriji i praksi i transparentno kako je rekao i naš predsjednik kluba i vidi se da nacionalna zaklada za ove 3 godine koliko je djelovala da je postigla i vidni pomak u mnogim svojim djelatnostima, pa ću se ja ukratko osvrnuti samo na ono što smatram da je bitno. Sigurno da je za samu zakladu bitno da je i na ovaj certifikat i da je to dobila na osnovu ovih kriterija koji su svakako bitni za njen rad. Također je bitan i Europski centar za međusektorsku suradnju, vidimo da će se to raditi zaista u jednom lijepom objektu koji će imati više sadržaja i da će imati pored znači ovog prostora za izobrazbu što je itekako bitan, da će imati i jedinice iz smještajnog kapaciteta i ovaj multimedijski centar kongresnu dvoranu, izložbeni prostor i knjižnicu i zaista je to jedna vrijednost i za Republiku Hrvatsku i za grad Zadar. Posebno me veseli ova nagrada škola gdje se vidi da je povodom Dana volontera da smo imali konferenciju u suradnji sa Ministarstvom obitelji, branitelja branitelja i međugeneracijske solidarnosti, volonterstvom mladih imali smo nedavno Zakonom o volonterima i upravo smo isticali tu važnost volontera u osnovnoj i srednjoj školi gdje je pod sloganom "volontiram, dobro biram". To zaista je dobro biram, jer ne može nešto što se volontira da ne bude dobro. Također je vrlo bitno i ovo što smo imali u povodu Međunarodnog dana volontera da je osnovne škole u Republici Hrvatskoj gdje su imale priliku da osmisle razne razne programe, vidimo da se radi o školama koje su zaista iz malih mjesta i da su uspjele svoje programe prezentirati i osvojiti i nagrade i da je tu i Centar za odgoj i obrazovanje Goljak, znači jedna ustanova kojoj je i sama potrebna pomoć, ali i ta djeca žele pomagati i drugima u tom smislu. Osobito važnim smatramo proces početka decentralizacije financijskih potpora i regionalnog razvoja gdje će se nadležnost znači za natječaj, za projekte, za praćenje sredstava da će biti regionalno raspoređeno, vidim za područje Slavonije i Baranje odakle dolazim da isto su određene suradni centri i to smatram bitnim jer vidim ovdje kasnije u vašem izvješću koje je zaista pregledno i to da su se mnoge nama prepoznate udruge uspjele nametnuti i dobiti značajna sredstva i sigurno da netko tko dobije 800 tisuća kuna ili 300 tisuća kuna može imati cijelu jednu stručnu pomoć kod tih svih natječaja, ali ja znam evo u Županji recimo udruge koje zaista predano, vrijedno rade, bez ikakvih praktički sredstava u svojim vlastitim prostorima i tako oni sigurno nisu u mogućnosti da se natječu ravnopravno sa nekima drugima i da pošto je nacionalna zaklada. Zaklada za razvoj civilnog društva ima tu obvezu izobrazbe i trebala bi da pruži i tehničku pomoć zaista tim udrugama koje još nisu …/Govornica se ne razumije./… kvalitetno napisati i svoj projekt da bi se mogle se natjecati i dobiti sredstva pa mislim da je to itekako bitno. Ovdje evo vi ste zaista lijepo prikazali i financijsko i sve ove projekte koje ste radili, pa ja neću dalje na to sada trošiti vrijeme. Ali kažem evo vidim iz Vukovarsko-srijemske županije da Vukovar ima projekata koji su se uspjeli izboriti neka sredstva, a vidim da su to dalje su uglavnom udruge iz većih gradova i rekla bih naprednijih sredina gdje sigurno ima i druge mogućnosti da dobiju sredstva da dobiju sredstva dok u ovih našim slabije razvijenim krajevima teško i u ovakvim projektima prolazimo, ne smatram da je to vaša neka pogreška nego smatram da su ljudi dovoljno neupućeni, da dovoljno nisu informirani i da nemaju još dovoljno educiranosti da bi takve projekte mogli napraviti, pa evo u tom smislu ako mogu sugerirati da se i to ima u vidu kod vaše djelatnosti. Hvala. Hvala. Gospođa zastupnica Lucija Čikeš. Izvolite. ću se samo osvrnuti na ovogodišnje izvješće nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za prošlu godinu 2006. godinu. Dakako pohvaliti ga je prije svega što se tiče tehničkog načina i tehničke prezentacije ovog izvješća, međutim što je ovo glavnije drugo, a to je sadržajno koliko je za prošlu godinu nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva napravila i na koji je način promicala upravo vrijednosti tog civilnog društva. pohvaliti je i ovaj partnerski odnos između nacionalne zaklade, između Vlade Republike Hrvatske, između delegacije Europske Komisije u Hrvatskoj te između Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država …/Govornik se ne razumije./… i zaklade …/Govornik se ne razumije./… Međutim, kako sami navodite u ovom izvješću za 2006. godinu svoju ste energiju usredotočili na unapređenje sustava kvalitete djelovanja, a 2007. godinu provedbe programa međuresorske suradnje, mjere iz operativnog plana nacionalne strategije te za decentralizaciju vašeg rada. Dakako, to su vrlo važni pomaci, vrlo značajni. Mi uvijek kažemo da je civilno društvo prostor koji je između obitelji, države i tržišta gdje se ljudi udružuju radi promicanja zajedničkih interesa. I kad govorimo o civilnom društvu onda ga možemo analizirati kroz njegove četiri dimenzije. A to su struktura civilnog društva, to je vanjska okolina kojoj civilno društvo egzistira i funkcionira, to je vrijednosti koje se prakticiraju i promoviraju civilnim društvom i to je utjecaj aktivnosti koje poduzimaju čimbenici civilnog društva, osnaživanje ljudskih prava, zatim mjere socijalne politike i tako. Ako naše civilno društvo analiziramo kroz ove četiri dimenzije i ako bi se vizualno predstavili rezultati četiriju ovih dimenzija onda kako kažu stručnjaci dobija se tzv. dijamant civilnog društva, a on vizualno sumira jakosti i slabosti civilnog društva te može dati korisnu polazišnu točku za raspravu i interpretaciju o tome kakvo je civilno društvo u našoj zemlji. Ja ću se samo evo, kratko tu osvrnuti na nekoliko podataka da razmjeri građanske participacije u civilnom društvu. kao ključni pokazatelj razvijenosti civilnog društva je svakako taj razmjer građanske participacije i pogledala sam jedno istraživanje koje nije zanemarivo istraživanje. To je istraživanje sa Pravnog fakulteta u Zagrebu, gdje se kaže da u nestranačkom participiranju u civilnom

da je 5,3% građana pisalo najmanje jedno pismo novinarima, da je 61,3 potpisalo jednu od peticija, da je 14,6 sudjelovalo u prosvjedima. Sigurno da je to nešto novo za državu Hrvatsku jer znamo da do '90. godine civilno civilno društvo nije imalo mjesta u sustavu. Za pohvaliti je i to da zaista članstvo u organizaciji civilnog društva kako kako je članstvo i mi vidimo da je rezultati ankete su pokazali da 35,2% hrvatskih građana je učlanjeno u civilno društvo. Ako pak pogledamo koja su to civilna društva, onda vidimo da je najveći dio odnosno najveći postotak od u religiozno crkvenim organizacijama, da je drugi dio u sportsko rekreativnim i u sindikatima. A sasvim mali je dio civilnog društva u socijalnim, ekološkim, ženskim i drugim raznim organizacijama. Sve ove akcije u zajednici, zatim organizacija civilnog društva kao urbanog fenomena jer uvijek vidimo da je zaista vrlo malo gradova ispod 5 tisuća žitelja koja imaju uopće uopće civilno društvo, a pogotovo ne možemo govoriti o civilnom društvu na selu, što je intencija i tendencija vidim i vaša da to uspostavite. Međutim, vrijednosti okviri djelovanja ćemo malo skratiti i radi vremena i radi svega. I na kraju bi samo rekla, da je zaista možda važno postaviti jedno pitanje, a to je nudi li civilno društvo okvir za društvene promjene? Da li ono zaista nudi okvir za društvene promjene i može li se na takvo pitanje odgovoriti? Odgovorit se može ali ne jednoznačno. Međutim, ovim vašim izvješćem se pokazuje da postoje važne tendencije u tom smjeru. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Gospodin Velimir Pleša? Nema ga. Da li zaključno želi uzeti riječ gospodin Pavle Schramatei? Ne želi. Zaključujem raspravu. Dame i gospodo! Za današnji dan smo završili. Sutra dakle rekli smo da 9. točka Nacionalni dan zaštite na radu, proglašenje toga dana ide u drugi tjedan. A sutra će se raspravljati Prijedlog zakona o prostornom uređenju i gradnji, ujutro u 9 i 30 sati. To će biti točna dnevnog reda za sutra. U 1 sat je glasovanje. Prema tome, molim vas da to imate, tu okolnost u vidu da ćemo nastojati završiti tu točku. Ako je ne završimo do 1 sat, onda ide u drugi tjedan. Ako završimo toliko bolje. Glasovanje u 13 sati. Eto, prijatno. Hvala. Hvala.